Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Potpredsjednik Vlade Damir Polančec. Izvolite. **Polančec, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite mi nekoliko uvodnih rečenica prije obrazloženja samog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda. U vrijeme početkom 90-tih, bolje rečeno od osamostaljenja Hrvatske pa do rujna '93. godine mirovine su se u Hrvatskoj usklađivale prema kretanju nominalnih plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, a prema članku 30., 42. i 47. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i članku 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. U rujnu '93. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela u skladu sa stabilizacijskim programom prvu uredbu o ograničavanju mase sredstava za isplatu mirovina čime je zapravo ograničila visinu usklađivanja mirovina. Vlada je donosila u razdoblju od listopada '93. godine do siječnja '95. godine. Posljedica takvih uredbi bilo je samo djelomično povećanje mirovina u periodu od '93. do '98. godine. U veljači '97. godine donesen je Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te upravljanju Fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja prema kojem je dakle, određeno da se za razdoblje od 1. veljače '95. godine do 31. prosinca '96. godine, mirovine usklade prema rastu nominalnih plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj a da se od 1. siječnja '97. mirovine mirovine usklađuju svakih 6 mjeseci prema kretanju troškova života u prethodnih 6 mjeseci. Međutim, mirovine nisu dakle adekvatno usklađivane i zbog toga je Ustavni sud nakon niza zahtjeva za raspravom donio odluku 12. svibnja 1998. godine i tom odlukom su zapravo ukinute odredbe Zakona o usklađivanju mirovina iz veljače '97. godine temeljem toga nastala pravna praznina u pogledu načina usklađivanja mirovina u razdoblju koje je usklađivanje regulirao taj zakon kao i za razdoblje od 1. rujna od 1. rujna '93. godine u kojem je usklađivanje obavljeno prema aktima zavoda a u ograničenju određenom uredbama Vlade koje sam prije spominjao. U izvršenju odluke Ustavnog suda od 12. svibnja '98. godine donijet je Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna Fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina. U skladu s tim donijet je i posebni pravilnik temeljem kojeg je nadolazećem periodu vršeno usklađivanje mirovina. Isto tako temeljem tog Pravilnika o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja, mirovine će se dakle, isplaćivati, navedena sredstva isplaćivati će se kao dodatak uz mirovinu na način da se zbroje svote od 100 kuna i 6%.-tna svota mirovine isplaćena za lipanj '98. godine. Niz umirovljenika podnosio je i tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske zbog neadekvatnog usklađivanja mirovina. Stoga je između ostalog krajem 2000. godine donijet Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima kojim se uređuje način povećanja mirovina radi izvršavanja odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske. U srpnju 2004. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kako bi se ubrzalo obeštećenje umirovljenika. Temeljem tog zakona pravo na obeštećenje u skladu s člankom 2. Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskom i invalidskog osiguranja i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju za razdoblje od 1. rujna '93. do 31. 31. prosinca '98. godine. Razlika je utvrđena onim korisnicima kojima je mirovina na dan stupanja na snagu zakona, a to je bilo 5. kolovoza 2004. godine bila u isplati. Temeljem Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda izvršeni su pojedinačni izračuni za ukupno 677 tisuća 411 korisnika od kojih je pravo temeljem ovog zakona na dodatno obeštećenje dobilo 426 tisuća 309 građana Republike Hrvatske. Ukupna sredstva da nas sve skupa podsjetim potrebna za obeštećenje za korisnike koji su ostvarili ovakvo pravo iznosila je 11 i pol milijardi kuna, a već otprije je utvrđeno da je potrebno osigurati imovine još za 2,3 milijarde kuna na ime kamata. Kako se radi o obeštećenju dogovoreno je isto tako i to je sadržano u Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda da se obeštećenje izvrši putem posebnog fonda. Fond je i osnovan, umirovljenički fond i on funkcionira. Nakon dakle, donošenja Zakona o umirovljeničkom fondu i početka izvršenja obeštećenja utvrdilo se da ovim obeštećenjem trebalo obuhvatiti i korisnike najviših mirovina kao i korisnike obiteljskih mirovina. Stoga mi ovim izmjenama i dopunama zakona odnosno ovim Zakona dajemo i stvaramo pravni okvir da bi se moglo obešteti još jedan puta ću to napomenuti i korisnike najviših i obiteljskih mirovina. Korisnika najviših mirovina koji bi imali pravo na obeštećenje odnosno za koje je potrebno izvršiti obračun prema našim evidencijama ima 3 tisuće 039, a korisnika obiteljskih mirovina 742 a koji su mirovinu ostvarili od 1. siječnja '99. godine nakon smrti korisnika koji je mirovinu ostvario do 31. prosinca '98. godine. Ovom broju treba dodati još 6 tisuća korisnika za koje treba obaviti ručni izračun što znači da bi konačnim izračunom obeštećenja trebalo obuhvatiti ukupno 43 tisuće 781 korisnika 781 korisnika obiteljske i najviše mirovine. Za provedbu obeštećenja trebat će osigurati ukupno ne više od 1,4 milijarde kuna, a ovim izmjenama i dopunama smo ujedno i utvrdili da svakom umirovljeniku koji bi imao pravo na obeštećenje pripada i kamata potpuno identična kamati koju su dobili i oni koji su već, onima kojima je već postupak obeštećenja i pokrenut i na koje se odnosi. Poštovane dame i gospodo, ovim zakonom dakle, povećavamo broj onih umirovljenika koji imaju pravo na obeštećenje i uz, još jedanput ću ponoviti brojke: 426 tisuća 309 građana Republike Hrvatske koji su već u postupku obeštećenja odnosno postaju članovi Umirovljeničkog fonda. Još za 43 tisuće 781 građanina dakle osiguravamo to pravo i institucionalni okvir. Obeštećenje umirovljenika je naša obveza. Ona se temelji, još jednaput ću reći na Odluci Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine i ovo je još jedna mjera brige za životni standard naših umirovljenika i ispravljanje nepravde koja im je učinjena u periodu od 1993. do 1998. godine. Shodno tome, ja se svesrdno nadam da ćete podržati ovaj zakon kako bi i 43 tisuće 781 novi umirovljenik bio uključen u sustav obeštećenja. Hvala vam lijepa.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Potpredsjednik Polančec je iscrpno govorio o samom sadržaju Prijedloga zakona o dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske iz svibnja 1998. godine pa ću ja na to dodati samo još jedan okvir da vidimo u kojim uvjetima donosimo ovakav zakon i ovakvu financijski tešku ali socijalno i politički opravdanu odluku. Problemi mirovina u Hrvatskoj su višestruko veći nego u većem dijelu ostatka svijeta. Jednostavno zbog toga što smo prošli kroz jedno teško razdoblje socijalne krize za vrijeme rata i poslije rata i naravno da su i mirovine tu nažalost izvukle u nekim dijelovima i svoj kraći Hrvatski sustav je socijalni sustav temeljen na solidarnosti kakav je uveden u socijalnim zemljama još krajem 19. stoljeća. Međutim velike promjene nastupaju demografskim događajima u kojima zbog produljenja trajanja života imamo sve veći broj umirovljenika. Zbog smanjenja nataliteta sve je manji broj radno aktivnih pa se omjer umirovljenika i radno aktivnih mijenja i postaje nepovoljan za umirovljenike. To nije samo hrvatski problem. To je problem cijeloga svijeta i u sklopu ovog zakona treba o njemu reći nekoliko riječi da vidimo kako je hrvatska Vlada zadržala svoj smjer rješavanja problema mirovina. Problem demografskih inverzija u samom sustavu privređivanja i plaćanja umirovljenika se očituje i u najbogatijim zemljama. Izračunato je da kad bi Amerika, Njemačka i Francuska kao tri ekonomske velesile iz Proračuna pokrivale generacijsku razliku da bi njihov dug države sa 65% u sljedećih 30 godina dosegnuo 200% državnog državnog proračuna. Znači dva proračuna ne bi bila dovoljna da se ta diferencijacija među generacijama izjednači. Zbog toga sve zemlje pribjegavaju reformama pa i mi smo 1999. godine donijeli novi Zakon u kojem se osim doprinosa izdvaja u drugi i treći stup o kojem smo dosta govorili i svi ih poznamo. I tu je Hrvatska iskoračila sa mnogim zemljama u jedan pravedniji i u budućnosti izgledniji socijalni mirovinski sustav. Međutim osim toga problema Hrvatska ima i specifične, specifičnu situaciju. Naime tijekom srpske agresije dolazi do teške ekonomske a s time i socijalne krize. Što se događalo sa mirovinama? Usklađivanje mirovina prema plaćama u to vrijeme nije bilo na onoj razini na kojoj je to u mirno doba. Iz toga bi se mogao izvući zaključak da su jedino umirovljenici platili ceh gospodarske i socijalne krize uzrokovane ratom. Naravno da nisu. Plaće su onda pale kao što se sjećamo prosječne ispod 200 maraka. Milijun izbjeglica i prognanika. Razoreno gospodarstvo ne samo srpskom agresijom nego i istodobnom promjenom iz socijalističkog na tržišni ili kapitalistički oblik privređivanja. Sve je to dalo teške posljedice po mirovinski sustav. Jedna od posljedica je i to nedovoljno usklađivanje mirovina sa tadašnjim plaćama. U to vrijeme Ustavni sud dakle 1998. donosi Odluku po kojoj se obvezuje Hrvatska država da za razdoblje od 1993. do 1998. vrati dug umirovljenicima zbog nepravednog usklađivanja mirovina i prosječnih plaća. 6 godina ni jedna vlada nije imala snage, hrabrosti ni znanja riješiti taj problem. I odluka Ustavnog suda je stajala. Kamate su se gomilale. I došla je predizborna kampanja HDZ-a prije 4 godine. Mi smo u naše programe buduće vlade ucrtali i vraćanje duga umirovljenicima. I sjetimo se jedna od elemenata jamstvene kartice je bilo vraćanje tog duga. Kao posljedica takvog planiranja predsjednik i premijer Vlade doktor Ivo Sanader 8. srpnja ovdje za ovom govornicom iznosi prvi puta program, ideju kako riješiti dug umirovljenika. Iz proračuna se to naravno nije moglo jer takav proračun nema niti puno bogatija država od Hrvatske s jedne strane, a s druge strane obveza prema umirovljenicima socijalna i humana a i prema našim koalicijskim partnerima koji su naravno politički partneri, ali ne samo politički nego i socijalni, bila je motiv ove Vlade koja je svoje obećanje ostvarila Zakonom o provođenju Odluke Ustavnog suda i donijela ga 5. kolovoza kolovoza 2004. godine. Na način da se utemeljio Umirovljenički fond koji redovito isplaćuje i do kraja godine će isplatiti još dvije rate kako je zakonom predviđeno. u tom, u tim dobrim namjerama preostala je jedna pravna praznina a to je da se zakon nije odnosio na tzv. obiteljske i limitirane mirovine. Obiteljske koje se odnose na one nositelje mirovinskih prava koji su u tom razdoblju ih ostvarivali ali su umrli, a njihovi nasljednici nisu bili obuhvaćeni ovim zakonom. Isto tako pravna praznina se odnosi i na limitirane mirovine. Dakle ukupno kao što ste čuli odnosi se na 34 umirovljenika. I Vlada ovom sadašnjom svojom odlukom popunjava tu pravnu prazninu i pronalazi milijardu i 400 milijuna kuna iz ovoga Fonda kojima će obeštetiti i obiteljske umirovljenike i limitirane, limitirane, umirovljenike koji koriste limitirane, tzv. limitirane mirovine određene posebnim zakonom. Ovo je još jedna znakovita odluka Vlade, a pretpostavljam i ovoga Sabora koji će vjerojatno i bilo bi poželjno jednoglasno podržati ovakvu odluku u iskoraku Hrvatske države kao socijalne države s jedne strane. I kao pravne države koja poštuje odluke svojeg Ustavnog suda. Nakon ovog rješenja problema ostaje još jedan veliki problem a upravo ovakav stav Vlade prema umirovljenicima ulijeva optimizam da će i taj problem biti riješen, a to je problem novih umirovljenika koji su od 199. godine do danas zakidani sustavno u prosjeku za oko 600 kuna po umirovljeniku mjesečno, što je naravno ovoj Vladi cilj za rješavanje i posljednjeg u ovom mandatu posljednjih problema. I zbog toga je Vlada donijela odluku da razradi taj problem i do srpnja će priložiti ovom Saboru rješenje i tog završnog problema u ovome mandatu. Zaključno, smatramo da treba podržati ovaj zakon zbog toga što je na pravcu razvoja Hrvatske kao pravne i socijalne države i što je podrška jednoj Vladi koja izvršava svoja predizborna obećanja. Hvala lijepo. **Milinović, U ime kluba HSU-a, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Hvala vam Naravno da će klub Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovaj zakon jer je to jedna tiha patnja koja nas mori recimo od jednog političkog dogovora koji smo postigli sa Vladom Republike Hrvatske još 27. ožujka 2006. godine i da bi tek sad došao ovaj zakon u proceduru dakle i realizacije i tu dileme za nas nema jer oštro guramo ovaj prijedlog zakona. No uvodno ja bih htio par stvari ipak reći da se malo podsjetimo. Hrvatska stranka umirovljenika je zaista stranka koja je dominantna i svoje glasove za ulazak u Parlament i dobila na ovom pitanju i dužnost joj je i obaveza ovaj problem privesti kraju. I mi pri tome smo zaista fer prema svim strankama i svim Vladama, jer priznajemo doprinose svih Vlada na rješavanju problema provođenja odluke Ustavnog suda i to javno govorimo. Dakle svi su dali svoj doprinos. No proces se nikako nije mogao završiti dok se nije problem individualizirao, dok se nije izvršio individualni obračun obeštećenja. A podsjećam, odluka Ustavnog suda govori da su umirovljenici koji su primali, dakle korisnici mirovina koji su mirovinu primali od 1993. do 1998. oštećeni i da ih je država dužna obeštetiti u skladu sa gospodarskim mogućnosti. Dakle, moramo to učiniti pravično, moramo to učiniti na način da sve druge strukture društva ne zakočimo u neophodnom razvoju. Dakle, ponavljam, kolektivnim metodama koje je provodila matošina Vlada i bivša koalicijska Vlada nije se moglo doći do kraja ovog Dakle doprinosi koji su davani kroz dva instituta, a to je 100 kuna i 6% na mirovinu i povećanje mirovine zbog različitih uvjeta stupanja u mirovinu iz 2001. godine u svojim odrednicama, dakle ti zakoni u svojim odrednicama su, tretiraju se kao doprinosi provođenju odluke Ustavnog suda, odnosno obeštećenja umirovljenika i oni su priznati. Međutim, da bi se moglo privesti ovo kraju trebalo je učiniti ove operacije, a to je izvršiti individualni obračun, dostaviti obavijest o individualnom obračunu korisnicima mirovina. Naravno da su se oni odlučivali o 2 varijante koje su zamišljene, odnosno koje su uređene Zakonom o Umirovljeničkom fondu. u trenutku odlučivanja za koju varijantu će se odlučiti korisnici obeštećenja su ustvari svojom izjavom uredili dužničko-vjerovnički odnos sa državom. potpisali su svojom izjavom, odnosno pristali su na načine rješavanja svog obeštećenja. I koliko god rekli mi ne smijemo predvidjeti jednu informaciju koju imamo. Zbog kolektivnog pristupa ovom rješenju kad su se izračunali finalni rezultati zna se da je preplaćeno više od 3 milijarde kuna upravo zbog toga što obračun nije bio individualiziran na vrijeme. Naravno nitko taj novac neće vraćati, jer je tako predviđeno, jer na kraju krajeva i 100 kuna plus 6% koji su se tretirali kao obeštećenje umirovljenika postali su sastavni dio mirovinske sastavni dio mirovinske osnovice. Dakle oni se više ne tretiraju kao mirovinska primanja nego su postali mirovinska osnovica, dakle stabilni dio mirovine na koji se apliciraju sva daljnja usklađivanja. To je isto jedan doprinos kroz ovo rješavanje i socijalnom stanju umirovljenika, iako se slažem sa svima onima koji kažu da je ono što umirovljenici primaju Ja se sa svima slažem. Ali isto tako moramo reći da je i to doprinos, ulazak i tog instituta u mirovinsku osnovicu doprinos poboljšanju socijalne situacije umirovljenika. Na neki način bi se osvrnuo na ovaj prijedlog zakona i primijetio jedan detalj. članku 5. postojećeg zakona piše da se, da je razlika utvrđena i onim korisnicima kojima se mirovina isplaćivala na dan stupanja na snagu ovog zakona, 5. kolovoza 2004. godine, kao i korisnicima kojima je mirovina obustavljena radi zaposlenja. Ja ovdje moram sa ove govornice upozoriti, možda to nisu znali u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer ovdje je napravljeno puno posla, puno je bilo primjedbi, ali moram ih upozoriti da su mi se obratili nekoliko umirovljenika koji su u periodu od 1993. do 1998. bili u mirovini, 2000. su se zaposlili, radili godinu i pol do dvije dana i dobili su obračun po novom zakonu. Naravno dobili su obračun koji je nešto viši što se mirovine tiče, ali su pri tome, barem po tumačenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izgubili 100 kuna i 6% koji im nije išlo u osnovicu i osporava im se pravo na pravo na obeštećenje. Dakle, ja ne znam da li je to došlo u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ali upozoravam da su ti ljudi bili u mirovini cijelo to vrijeme na koje se pravo na obeštećenje odnosi i da su oni zaista njima je mirovina bila obustavljena radi zaposlenja pa valjda taj član zakona ne govori da mora u trenutku stupanja na snagu ovog zakona biti obustavljena mirovina, odnosno da čovjek mora biti zaposlen. u tom kontekstu ispred Hrvatske stranke umirovljenika dajem ovdje jedan amandman. Ja molim da ga sa dužnom pažnjom u Hrvatskom zavodu, odnosno u Ministarstvu gospodarstva proučite i da vidite da li on odgovara, ali htio sam vam reći što je suština ovog problema. Ukoliko ga treba preoblikovati preoblikujte ga, ali molim vas da tih možda 10-tak ljudi, jer procjenjujem da ih nije više, ne ostanu uskraćeni i da zbog toga ne moramo eventualno treći puta mijenjati, vršiti izmjene i dopune Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda. Evo, toliko, uz obrazloženje, odnosno idemo na isto tako osvrt na obrazloženje zakona. Točno je da će se ovim zahvatom, ovom novelom zakona obuhvatiti 43 tisuće 781 osoba ili ukoliko ima desetak ovih o kojima sam govorio ukoliko predlagatelj prihvati ovaj amandman onda će to biti možda desetak ljudi, desetak osoba U sljedećem, u posljedicama koje će proisteći donošenjem ovog zakona ja bih se ograničio na sljedeće. Sigurno je ovo doprinos da se očuvaju ustavne odrednice o Republici Hrvatskoj kao socijalnoj državi. Moram reći da su dimenzije na koje će ovaj zakon utjecati jesu preko 400 tisuća umirovljenika i njihovih obitelji. Dakle doprinose, ovo je doprinos socijalnoj sigurnosti preko 400 tisuća umirovljenika i njihovih obitelji, da objasnim kako. Naime, sada je primilo, dakle prima obeštećenje u isplati je nekih 300 tisuća korisnika obeštećenja. Naravno da nisu svi dobili obeštećenje, neka obeštećenja su i 50 kuna i 500 kuna i 0,48 lipa, ali tako je pokazao izračun. Za njih ne možemo reći da im je ovo doprinos socijalne sigurnosti. Ali u ovom trenutku 250 tisuća umirovljenika je dobilo značajnije iznose obeštećenja. Isto tako pretpostavljam da 120 tisuća umirovljenika koji su se opredijelili za varijantu b) osim jedne moje predsjednice stranke iz VIII. Izborne jedinice koja ima 136 kuna, ali isto se odlučila na varijantu b), pretpostavljam da ostali imaju značajnije iznose i da će to kroz sljedećih šest godina doprinositi socijalnoj sigurnosti umirovljenika i njihovih obitelji. I isto tako mislim da ovih novih 40 tisuća koje ulaze dakle ovom novelom zakona, dakle u obeštećenje, dakle isto tako da će ovi novci doprinositi njihovoj socijalnoj sigurnosti. Ali više od toga, ali više od toga ovaj zakon ima drugu dimenziju, a to je ostvarivanje, odnosno ostvaruje se poštivanje vladavine prava kao najviše vrednote ustavnog poretka u Republici Hrvatskoj. Dakle onaj kojeg je država oštetila, ima po odluci Ustavnog suda biti obeštećen. To je najznačajnija poruka ovog ovog zakona. Ovaj zakon ima veliku socijalnu dimenziju ali je još više ova druga dimenzija poštivanje vladavine prava. E sada koliko košta ovaj zakon? Predviđeno je da košta 1,4 milijardi kuna iz sredstava umirovljeničkog fonda, međutim to je nominalno. To bi bilo tako ako bi se svi odlučili za varijantu b). Ista procedura kao kod korisnika obeštećenja kod kojih je isplata u tijeku, biti će izvršeno obavješćivanje i oni će imati priliku izjasniti se o izboru modela. Ja osobno pretpostavljam da će ovaj puta više njih uzeti model b) s obzirom da je prva isplata po modelu b) već krajem ove godine i tu ispravljam kolegu Andriju Hebranga, zato što do kraja godine treba isplatiti tri rate obeštećenja. Naime dvije po modelu a) i prvu prvu ratu po modelu b) obeštećenja bez ovih obiteljskih i najviših mirovina to bi trebalo biti negdje oko 2 milijarde i 100 milijuna do konca 2007. godine obiteljskih i najviših mirovina. Ono što, ja ne bih volio zamarati vas kolegice i kolege, svi mi dosta o ovom problemu znamo, znamo da se dosta dugo to rješavalo i da ga je vrijedno završiti jer nas čekaju novi problemi u mirovinskom sustavu vezano uz nove umirovljenike, vezano uz neizvjesnu situaciju ili još nepredvidivu situaciju onih koji će biti korisnici II. stupa jer još tu ništa ne znamo. Prema tome, ja bih s time i zaključio, da nas čeka puno problema koje moramo rješavati i puno iskušenja koji očekuju sve političke strukture ove države. Ono šta bih zamolio, isto tako to što je uočenu u postupku komunikacije s onima koji su se žalili u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ja vas molim da našim umirovljenicima date malo više pojašnjenja, a ne samo da se u određenom trenutku u drugostupanjskom postupku proglasite nenadležnim. Nije u redu da ti ljudi ne dobiju jedan minimum minimum obrazloženja zašto im je izračun takav kakav je. Ja apeliram na vas u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje jer će se vama obraćati, da se malo više potrudite pogotovo zato što sada ima puno manji broj korisnika obeštećenja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U ime kluba SDSS-a, uvaženi zastupnik Ratko Gajica.

Ovaj zakon u svom sadržaju ima naravno pravednu stvar i zbog toga ovaj prijedlog nosi takvu jednu pravednu karakteristiku samom činjenicom da oni umirovljenici koji su u jednom trenutku bili zakinuti i time oštećeni, nezavisno koji su razlozi bili, I kad se takva nepravda ispravlja onda naravno da to treba podržati. Ja vrlo respektiram ovdje ove brojke što znači da je predlagatelj imao u vidu veliki broj sudbina i kako reče kolega Hrelja Hrelja i veliki broj ljudi koji o ovakvoj operaciji ovise i egzistencijalno. U tom dijelu ja ističem u ime Kluba SDSS-a želju da podržimo taj napor da se ljudi obeštete. Ima međutim jedna druga stvar koju ja ovdje hoću iznijeti a ona je za nas važna zato što mi se čini da je pala samo na naša pleća. Ovim pitanjem, dakle, ovim prijedlogom uz ono što smo uradili prošlom izmjenom zakona nije riješen, ne rješava se problem u cjelini. Ne namiruju se svi oštećeni i ne stavlja se točka na ovu materiju a ja mislim da nekako se ima dojam sa ovim prijedlogom da se želi poručiti da se na to stavlja točka. ima jedan broj umirovljenika koji nisu u fokusu u ovom smislu obeštećenja, a oštećeni su. Nisu u fokusu Fonda mirovinskog osiguranja, nisu sada u fokusu barem, ako mogu tako reći, operativno Vlade i nažalost nisu ni u fokusu i na popisu naših kolega iz stranke umirovljenika makar to u osnovi moglo bi spadati u njihovu materiju. O čemu se tu radi? Ima jedna kategorija ljudi, ja ne mogu govoriti o brojevima, ali radi se o priličnom broju, radi se o više od 10 ili mogao bih reći čak i više 10-aka tisuća umirovljenika. To su oni kojima, dakle, radi se uvijek o onima koji su pravo na mirovinu stekli prije 91. i počeli primati, tu mirovinu primati. Dakle, isplata početa prije 91. Samo o tome govorim. Radi se o ljudima koji su bili na privremeno okupiranom području i uglavnom nisu teretili Fond mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske. Nisu, dakle, iz Fonda primali mirovinu i nisu primali od 91. do 95. Govorim o velikom broju koji to nisu i naravno da izuzimam one koji su našli načina da tu svoju mirovinu prime. Prekid isplate mirovine nastao je iz razumljivih razloga s tehničkim objašnjenjem nastali su uvjeti s nemogućnošću ili za nemogućnost isplate mirovine. Tome dodajem još jednu stvar, ti ljudi osobno za to nisu krivi. Prema tome, ako nisu krivi ne može se onda taj problem prevaliti na njihova leđa. druga stavka u tome su ljudi kojima nisu isplaćene mirovine od 95. do nastavka isplate kad su se pojavili i rekli, evo nas, mi želimo da nam se nastavi isplata mirovine. Neki su to uradili 96., 7., neki 98., neki 2000., to su različite situacije. Ali svakako govorim o onima kod kojih imate prazninu, 95. kolovoz do trenutka kad su dobili nastavak isplate. Oni u tom vremenu nisu dobili mirovinu iako su 95. prestali okolnosti one zbog rata ne možemo isplaćivati. Ja znam još jednu stvar koja ide na dušu Mirovinskog fonda, a ta je, do posljednje izmjene Mirovinskog zakona Mirovinski fond je priznavao isplatu tako neisplaćenih mirovina unatrag 3 godine. Unatrag u trajanju od 3 godine. Onda je došlo do izmjene Zakona 99. pa je ta odredba promijenjena, priznamo pravo na isplatu unatrag od 1 godine, ali umirovljenicima to nitko nije kazao, o tome nisu dobili obavijest. Nastavak isplate nije išao po rješenju nego je išao po prijavi, dobro dobit ćeš mirovinu od sljedećeg 1. I ljudi naprosto nisu znali da imaju pravo na tu isplatu unatrag, a onda kad je prošao rok od 3 godine onda je Mirovinski zavod rekao, zakasnili ste, vaš zahtjev je u zakašnjenju jer nemate pravo na ta potraživanja nakon isteka roka od 3 godine. treća stavka koja ulazi u ovu kalkulaciju duga ovog dijela ljudi, ovog dijela umirovljenika, to je ova razlika koja je drugim umirovljenicima priznata po osnovi usklađivanja mirovina. tome, veliki broj ljudi, ponavljam svakako više od 10 tisuća nije zahvaćeno ovom nadoknadom, nisu dobili, nisu za to krivi, nisu u fokusu onih koji odlučuju. Čak ih se i prevarilo administrativno na ovaj način da im nije rečeno, imate na to pravo. I sad, ja naravno ne mogu govoriti o tome kakvo je čije pravo u konkretnom slučaju. Ljudi su se obraćali Mirovinskom fondu podneskom tražeći da se to riješi pa kad su dobili negativni odgovor oni koji su dobili upućeni su da tuže. Pa su onda na sudu izgubili najviše zbog ovog nemate pravo jer je nastupila zastara. Ja znam i za tumačenje, primali ste za vrijeme rata mirovinu pa ne možete sad drugu dobiti. Da se o tome svemu razgovarati ali taj problem treba uzeti u razmatranje, taj problem treba proučiti, taj problem treba uvažiti kao realan problem i taj problem na neki način treba, ako tako mogu reći, iskalkulirati, iz gledišta prava, iz gledišta financijskih mogućnosti ali nipošto ne vrijedi da se problem ignorira. Ono što ne vrijedi, taj problem se ne smije ignorirati ni u Vladi ni u Mirovinskom fondu. Kakva rješenja mogu biti? Mogu biti razna. Mogu biti razna iz gledišta mogućnosti, iz gledišta pravde, iz gledišta kompromisa u dogovoru, sve je to moguće. Ono što ne valja, i htio bi reći i to ono što ne bi trebalo biti moguće to je da se problem ignorira. Znate, to je da se kaže vi ste, vaša kategorija voljno. ja znam da ljudi zbog toga što imaju teškoću, zbog toga što je to, što je nije preuzelo puno ljudi, to smo ovako mi zaduženi da to guramo. Na žalost nije ni Stranka umirovljenika koja brine o toj materiji nije to preuzela i ljudi su, osjećaju se usamljeno, organiziraju se kao udruga umirovljenika, vjerojatno će oni tu nešto tražiti. Mene su čak zadužili da s gospodinom Rukavinom uglavim nekakav sastanak. Ja mislim da treba s tim ljudima razgovarati. Kako će to ispasti ja ne znam, ali aktuelno nestrpljenje i nezadovoljstvo po ovom pitanju postoji. I ponavljam poštujem ovo što se predlaže ovim Zakonom, ali tražim da se nastavak ovog problema jer se radi o ljudima, jer se radi o ljudima koji nisu krivi, jer se radi o elementarnoj pravdi, jer se radi o obavezi države prema čovjeku, da se to ne ignorira. I koliko god podržavam, ponavljam koliko god podržavam ovo da se ovim ljudima koji su ušli u kalkulaciju po ovom Zakonu pomogne toliko inzistiramo na tome da se to ne smatram stavljanjem tačke na ovu vrstu problema. Tražimo da se i ovom pitanju i o ovim ljudima i o ovom problemu koji sam ovdje istaknuo govori u nastavku. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Ljubica Lalić. nisu velike po broju članaka, međutim po nama su značajne. Te promjene zapravo predstavljaju ispravak nepravde koja je nanešena po drugi puta u srpnju mjesecu 2006. godine kad smo ovdje u ovom Saboru vrlo žestoko raspravljali o Prijedlogu Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine. Kad smo imali taj Prijedlog zakona u razmatranju veliki pomak u odnosu na dotadašnje stanje je bio taj što je Vlada iste političke opcije, koja je nanijela tu nepravdu i zbog koje je dug nesto prvi puta priznala da dug postoji. Da se priznalo da dug postoji '96. godine, '97. godine kad su umirovljeničke udruge ukazivale na postojeći problem tada sigurno ne bismo došli u situaciju da u desecima milijardi brojimo dug umirovljenika i iz tog, te činjenice moramo izvući pouku da istini ne treba, pred istinom ne treba zatvarati oči. Ja se sjećam izjava tadašnje ministrice koja je tvrdila da duga nema. Ako postoji nešto onda su krivi sami umirovljenici, ali Vlada ni slučajno. Ustavni sud '98. godine je rekao nešto drugo i tragom te odluke Ustavnog suda 2000. godine je donešen zakon koji u svom članku kaže radi namirenja duga nastalog u periodu od '93. do '98. godine i tada jest djelomično prema mojim podacima u visini od 18 i pol milijardi kuna je izvršen dug umirovljenicima, dakako da to nije dovoljno. 2006. godine donosimo zakon vrlo zvučnog naziva Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine i ovdje sa ove govornice smo uvjeravani da je taj Zakon pravedan iako smo mi iz oporbenih klubova ukazivali i klub Hrvatske seljačke stranke je ukazao na to da taj Zakon nije potpuno pravedan, da taj Zakon isključuje određene kategorije umirovljenika, borili smo se žestoko i ulagali amandmane kojima bi se upravo omogućilo korisnicima obiteljskih mirovina da imaju pravo na obeštećenje za ono što su korisnici mirovine koji su do 1.1.'99. godine umrli, zapravo oni su obeštećeni. To je imovinsko pravo. To je njihovo potraživanje. To je imovinsko pravo koje spada u nasljednu kategoriju i njihovi nasljednici na to potraživanje imaju pravo i ne možemo danas ovdje govoriti da se radilo o pravnoj praznini. Nije se radilo o pravnoj praznini, nego se radilo o nedostatku političke volje da se upravo i tim korisnicima obiteljskih mirovina isplati ono obeštećenje koje se treba isplatiti jer korisnici mirovine su tu štetu pretrpjeli. U članku 2. Zakona o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. godine u stavku 2. izrijekom se isključuju određene kategorije umirovljenika koje nemaju pravo na obeštećenje. Nemaju pravo na obeštećenje. Između ostalog na kraju kaže i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika. Kolege, da li mi donošenjem izmjena i dopuna zakona koje mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci podržavamo, mi ćemo glasovati za ove izmjene i dopune, ali ukazujemo na potrebu i zato smo i uložili amandman da se briše ova kategorija iz isključenja od prava na obeštećenje upravo seljaka poljoprivrednika čije mirovine su najniže mirovine u Republici Hrvatskoj. Ne znamo iz kojih razloga se ta kategorija umirovljenika ponovno diskriminira, ne znam iz kojih razloga uz ovu milijardu i 400 milijuna ne može se namaknuti potrebna sredstva kako bi se dala socijalna sigurnost i onima koji su socijalno najnesigurniji najnesigurniji danas u Hrvatskoj. Tu očito nema političke volje, a da nema političke volje pokazuje dvostruko, u dva navrata odbijanje Prijedloga Zakona o nacionalnim mirovinama kojem Zakonu je bio jedini cilj da se dade kakva, takva socijalna sigurnost upravo ovima koji su najnesigurniji. Pa zar su seljaci krivi što nisu mogli biti mirovinski osigurani do ne znam '83. i '84. godine? Pa oni su u ovom sustavu bili klasni neprijatelji i nije im se dalo pravo, a onda kad im se dalo pravo e sada više nisu klasni neprijatelji, ali nisu izjednačeni sa svim drugim umirovljenicima. Zbog toga klub Hrvatske seljačke stranke predlaže amandman da se brisanjem ovih u amandmanu citiranih riječi zapravo i ta kategorija umirovljenika izjednači sa svim drugim umirovljenicima koji će temeljem ovog Zakona ostvariti svoje pravo. Vrlo lijepo zvuči obrazloženje vraćamo dug umirovljenicima jer su umirovljenici to zaslužili. Jamčimo njihovu socijalnu sigurnost, jamčimo njihovu materijalnu sigurnost, mi smo socijalno pravedna država itd. I povrat duga jest određena zadovoljština. Zadovoljština svih onih koji su svih tih godina od '95., '96. i nadalje godina slušali da im nije nanešena nepravda. malo bolje kad razmisle umirovljenici onda će zapravo reći, zadovoljština nam to jest, međutim mi ipak taj dug vraćamo sami sebi. Kako? Pa vraćaju na način što je promjenom formule usklađenja mirovina došlo do ponovnog zaostajanja mirovina u odnosu na prosječno isplaćenu plaću u Republici Hrvatskoj a o tome govori podatak da je 31. 12. 2003. godine, prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj iznosila 44,71% prosječne plaće. A danas i to smo mogli i u novinama vidjeti, ja sam o tome govorila i ranije. Međutim to nije htjelo priznat, a danas u novinama čitamo da danas prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj iznosi 39% 39% prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj što je bitno odustajanje od onih obećanja, čini mi se i elementa u Sporazumu o koaliranju kad je prosječna, prema kojem je prosječna mirovina trebala težit 50% prosječno neplaće u Hrvatskoj. Dakle, s jedne strane vraćamo dug, s druge strane sada se ne stvara dug jer je to sukladno zakonu. Ali mi smo donijeli nepravedan zakon. A mi kao narodni zastupnici nemamo pravo donosit nepravedne zakone i nemamo pravo ponašat se …/Govornik se ne razumije./… kao da umirovljenici nisu svakodnevno s nama i u prostorijama i u ulicama, pa baš ako hoćete i u kućama. Ispravljajući ovu nepravdu i povratom duga umirovljenicima neki su i prije mene rekli da će se stavit točka na jedan problem. Međutim, otvara se drugi problem. Problem novih umirovljenika. I ono što se događalo sa ovim tzv. starim umirovljenicima kroz niz godina a to što im se poricalo ono što su pretrpjeli i sada se zatvaraju oči pred problemom novih umirovljenika. Klub Hrvatske seljačke stranke je dao prijedlog zakona u proceduru koji treba ispravit tu nepravdu prema novim umirovljenicima, dobio je u pisanom mišljenju Vlade Republike Hrvatske da problem ne postoji. Pod pritiskom javnosti premijer je rekao, problem postoji ali znate, čekajte. Imamo vremena. Mi imamo vremena ali umirovljenici vremena nemaju. Jučer na Odboru za rad, zdravstvo i socijalnu politiku mogli smo dobit točne podatke o tome koliko je mirovina manja zbog ove nepravde u reformi mirovinskog sustava. Ljudi koji danas za 35 odnosno 40 godina radnog staža imaju mirovinu od tisuću 250 ili tisuću 300 kuna, nemaju vremena čekat da se godinu dana razmišlja o tome da li uopće problem postoji a onda kad se se konstatira da problem postoji, da se onda godinama rješava taj problem. Oni nemaju vremena čekat, ali i to je jako skupo kolega, to je jako skupo za Republiku Hrvatsku jer Republika Hrvatska u konačnici će morat riješiti ovaj problem ali taj problem problem će se puno više plaćat nego što se platio, što bi se platio da se odmah pristupilo rješavanju problema. Ja znam da će neki reći, pa bili ste u Vladi od 2000. do 2003. godine pa što niste ispravili taj problem? Kolege, Hrvatska nije nastala 2000. godine a neće ni završiti 2007. Hrvatske je nastala puno prije, Hrvatska je gomilala probleme puno prije. I razlika u isplati mirovina '99. godine, oni koji su otišli u mirovinu 1.1.'99. godine i 2000. godine nije bila tako drastična kao što je to drastično sada. I to je problem koji se mora riješit, to je i istina kojoj se mora pogledati u oči i preko te istine ne možemo prelazit. A da nema političke volje evo, osvjedočit ćemo se i sutra, prekosutra kad budemo imali u ovom Saboru prijedlog zakona kako se već zove, koji treba ispravit tu nepravdu prema novim umirovljenicima koji su predložili kolege iz kluba SDP-a isto tako. Prijedlog zakona se odbija, čak šta više nema se primjedbi na stručnost tog zakona, nema se primjedbi na to da taj zakon uistinu nije u svrhu politikanstva nego stvarno rješava problem i čak nije ni skupo za Republiku Hrvatsku. Međutim, očito je da nema političke volje u rješavanju toga problema a onda jednog dana će netko slavodobitno i trijumfalistički da tako kažem najavit ispravku i te nepravde vjerojatno u političke svrhe, a samo ne znam koliko će od tih umirovljenika dočekat tu satisfakciju, jer čula sam da 2010. godine neće bit razlika. O kolege, itekako će bit razlika, jer danas je tih novih umirovljenika 360 svake godine se pojavljuju novi umirovljenici. Do 2010. godine ja im želim dobro zdravlje i život i njima će itekako bit razlika u odnosu na one koji su ranije ostvarili mirovinu. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će ovaj prijedlog, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke inzistira na amandmanu koji smo dali u proceduru i koji smo obrazložili iz razloga što je taj amandman human, što je socijalno pravedan i što nije za državu skup. Poštovani gospodine predsjedniče! Tvrdnja da umirovljenici sami sebi vraćaju dug nije samo krivi navod. To je i vrhunac licemjerja, jer sadašnja formula usklađivanja egzistira od 1.1.1999. i samo je 18 mjeseci uz zaslugom i nastojanjem Hrvatske stranke umirovljenika bila poboljšana. Prema tome, to nije ništa novo i treba malo ipak pogledati kad je sve to počelo. Drugo, ovaj problem se rješava nastojanjem HSU, dakle Hrvatske stranke umirovljenika na koju je koncentriran pritisak javnosti i umirovljenika. I treće, ne može se amnestirati mirovinska reforma od utjecaja na nisku mirovinu jer je i ona između ostalog generator niske mirovine. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica krivo navodi. Nemamo se pravo ponašati nenarodno. Pa upravo kolegica i njena stranka su se ponašali itekako nenarodno kad su uskratile policajcima, srednjoškolskim profesorima

Potpredsjednik Vlade Damir Polančec. Zaključno. Gospodin Stazić nije u dvorani, zato

i moram nas sve skupa još jedanput podsjetiti da je Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda proizašao iz Odluke Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine. Podsjetit ću nas na neke činjenice. Sindikat umirovljenika Hrvatske, Matica hrvatskih umirovljenika, Matica hrvatskih umirovljenika grada Zagreba, doktor Đemaludin Kalajdži Salihović, Hrvatska stranka umirovljenika, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Mirjana Gertrud-Gregorec, Aparnik Jolanda, Eleonara Nemet su podnijeli prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o usklađivanju navodeći temeljne, temelje osporavanja identične prijedlogu Sindikata. Dakle svi ovi su podnijeli zahtjeve za ocjenu ustavnosti i na osnovu tih zahtjeva se raspravljalo o načinu usklađivanja mirovina. Ovaj zakon o provođenju odluke Ustavnog suda se reflektira isključivo na odluku Ustavnog suda i tom Odlukom dakle su stavljene van snage odredbe Zakona o usklađivanju mirovina iz veljače 1997. godine te jasno se očitovali o neustavnosti uredbi koje je donosila Vlada Republike Hrvatske i temeljem toga se otvorio prostor za izračune obeštećenja odnosno iz toga proizlaze kategorije umirovljenika koje imaju pravo na obeštećenje. Kad govorimo o individualnim poljoprivrednicima potpuno sam svjestan razine njihovih mirovina. Njihove mirovine stekli su ih po drugim zakonima i usklađivali su se po drugim pravnim propisima. Ne onim propisima koji su predmet odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Što se tiče rasprave gospodina Hrelje Hrvatska stranka umirovljenika i njeni predstavnici u posebnom radnom tijelu, radnoj skupini koju je imenovala Vlada Republike Hrvatske i kojoj sam ja imao čast biti na čelu su sudjelovali i tražili zajedno sa mnom rješenje. Ta rješenja smo i našli. Našli smo rješenja za način obeštećenja za 670 tisuća umirovljenika. Ako smo našli rješenja za to, ako su ta rješenja podrazumijevala da je potrebno naći imovine u vrijednosti od 13,8 milijardi kuna onda sam apsolutno uvjeren da možemo naći rješenja i za ovaj problem koji ste moram moram reći dobro pojasnili i elaborirali. A nešto malo lošije ispada iz amandmana koje ste podnijeli. Dakle potpuno mi je razumljiva situacija. Radi se o umirovljenicima kojima je mirovina bila u isplati u periodu od rujna 1993. do prosinca, konca prosinca 1998. godine. Doista su ti ljudi zakinuti. Mi ćemo još jedanput sjesti i razmotriti vaš prijedlog. I vi ćete od nas dobiti pismeno očitovanje do glasovanja u ovom Parlamentu. A ono će ići za time da probamo biti pravedni prema tim ljudima koji su se u međuvremenu zaposlili pa onda otišli u mirovinu temeljem drugih zakona. Poštovane dame i gospodo mi smo imali hrabrosti i snage reći i priznati da dug prema umirovljenicima za period od 1993. do 1998. godine postoji. Imali smo snage izvršiti individualnim pristupom obračun koji je pokazao da je za to potrebno pronaći ukupno 13,8 milijardi kuna. Vjerodostojnost smo potvrdili onog trena kad smo i predložili i ovom Parlamentu potvrdili Zakon o Umirovljeničkom fondu. A posebice onog trena kad smo izvršili obvezu i isplatili prvu ratu umirovljenicima. Do isplate prve rate umirovljenika mnogi od njih nisu vjerovali da će do obeštećenja uopće doći. Do sad su isplaćene dvije rate obeštećenja i neka umirovljenici budu potpuno misli. Neka to bude poruka prema njima. Bit će isplaćena treća rata u 6. mjesecu ove godine. Cilj ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda jest da se steknu uvjeti da i ovih 43 tisuće 781 umirovljenik koji se odluči za tzv. ubrzanu isplatu mogu računati na prvu ratu obeštećenja do 30.6.2007. godine. Shodno tome rokovi koji su navedeni u zakonu su izuzetno kratki i ja vas molim da shvatite nužnost donošenja ovog Zakona u skraćenom postupku i još jednom poručujem umirovljenicima i ovih 43 tisuće svi koji se za to odluče za ubrzanu metodu isplate imat će mogućnost i pravo dobiti prvu ratu obeštećenja u 6. mjesecu ove godine. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. A prije zaključenja ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Silvano Hrelja. gospodine potpredsjedniče Vlade ja vam se zahvaljujem na razumijevanju ovog amandmana, ali da ne bi ostalo u zraku jer, da ne bi ispalo da smo nestručno napisali taj amandman mi nismo mogli temeljem Poslovnika intervenirati moguće na 2. članak Zakona gdje bi se lakše to moglo urediti, ali bitno je da smo shvatili u čemu je problem. Pa se nadam da ćete naći model kako to riješiti? Zahvaljujem.